на образованието и науката за справяне с функционалната неграмотност на българските ученици. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 декември 2019 г.. Постъпило е питане от народните представители Николай Цонков и Антон Кутев към Владислав Горанов – министър на финансите, относно планирани и изпълнени политики чрез бюджета. Следва да се отговори на пленарното заседание на 20 декември 2019 г. Писмени отговори от: - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпроси на народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Димов Иванов; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на три въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Йорданов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на два въпроса от народния представител Явор Божанков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Даниел Йорданов и Красимир Янков; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Веска Ненчева и Ирена Анастасова; - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Валентина Найденова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Валентина Найденова. Колеги, продължаваме с разисквания по питането на народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата във ВиК сектора, с цел подобряване качеството на услугата, предлагана на потребителите и финансовите инструменти, предвидени за това. На горепосоченото питане, № 954-05-51, от 20 ноември 2019 г. е отговорено на заседанието на 6 декември 2019 г. – петък. На същото заседание 60 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение предложение за разисквания по питането заедно с Проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание на парламентарен контрол. Предложението за разисквания по питането и Проекта на решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 6 декември 2019 г. – петък. Внесен е и втори Проект за решение от 10 народни представители от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ на 12 декември 2019 г., четвъртък, и е изпратен същия ден на народните представители в електронен вид. Внесени проекти за решения, които следва да се гласуват: 1. Проект за решение, внесен от 60 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“, № 954-00-93, от 6 декември 2019 г., регистриран в 13,02 ч. ч. 2. Проект за решение, внесен от 10 народни представители от парламентарната група на „Движението за права и свободи“, № 954 02 139, от 12 декември 2019 г., регистриран в 13,06 ч. Давам думата на вносителите в рамките на 10 минути да представят предложението за разискване. Заповядайте, господин Генов. Благодаря, госпожо Председател. е кълбо от абсурди – мащабно нищоправене, и в крайна сметка имаме гарантирания ефект на бумеранга. Не знам колко ще тежат в хартиен вид всички действащи, планирани, обещавани мерки в последните десетина години, но това няма значение – търкаляме темата, отговорни институции често заекват по нея. нея. Искам да маркирам драстичния случай в Перник. Тежък, бих казал, непростим рецидив на безхаберие, безотговорност и малко управленска наивност. Мислихме си, че няма да ни разберат, всичко това ще мине, ще ни се размине, само че в този конкретен казус имаме накуп събрани всичките абсурди на отказ от институциите да контролират този сектор, да санкционират достъпа до питейна вода и по този начин лишиха цял град от достъпа до нея. Лъсна хаосът с използване на водите от язовир с национално значение – изключително стратегическо, и в крайна сметка безпомощност на контролните институции да се справят. Получи се така, че премиерът буквално напъха в джобовете на един управител и на един областен управител оставките и всички въздъхнахме, че нещата са се оправили – ама, не! Продължаваме да чакаме кой ще понесе отговорността за това как уж никой не е видял, чул и разбрал, че се отклоняват пъти повече води от допустимите по закон в аварийни казуси. И това в продължение на месеци. Същите онези месеци, за които лично министърът на околната среда и водите се заричаше, и при това, подчертавам, в писмена форма, че отклоняването на води е в рамките на нормалното даже в края на годината обемът на язовир „Студена“ ще бъде напълно възстановен. Ама не стана така. Дядо Коледа няма да спаси нито потърпевшите перничани, нито покрилите се от отговорност експерти. Получи се снишаване, подобно на призива на един далечен наш държавен ръководител, в очакване всичко да се размине. И до днес нямаме отговор на въпроса: къде беше държавата и кой държи ангажиментите да упражнява перманентен и предварителен контрол и да санкционира подобни ситуации? Защото, да Ви кажа, алибито, че са отклонявани води единствено в авариен режим, е оправдание като в детската градина. Колеги, искам сега обаче да се върнем към голямата тема – водната реформа. Десет години търкаляме тази тема с ясното съзнание, че не само нищо не се случва, но едва ли не се върви с уверени крачки към провал. Истината, който я познае, е доста страшничка. Водната реформа едва ли не се осуетява и се имитира такава. А хората не са виновни, че не приемат тази реформа като нещо, което пряко ги засяга. Вече двадесетина години страната ни изпълняваше уж ангажименти по водна реформа. Повече от десетилетие имаме ангажименти и пред Европейския съюз за същото. Пак в Световната банка изчислиха, че с тези темпове България реално може да стигне до реформиран ВиК сектор след тридесетина години. Много сериозни са проблемите с този отказ от реформа. През 2017 г. поехме ангажимент пред Европейската комисия да намалим загубите на вода под 50%, а след 20 години те да са 30. Нужните инвестиции за тази цел са милиарди евро, а оттук насетне ангажиментът на Европейската комисия да ги покрива абсолютно в бъдеще няма да е толкова голям. Огромен е проблемът със самите ВиК дружества във всички посоки. Затваряме си очите пред факта, че там е нужно почти удвояване на така наречените средни комбинирани цени за водоподаване и пречистване на води по простата причина, че ВиК дружествата след време може да не са в състояние да поемат дори и текущите си разходи. Само преди дни бодро бе обявен първият анализ, че активите на ВиК в целия сектор в страната е 11 млрд. лв. И какво следва? Защо е нужен този опис? Най-вероятният отговор е, че това ще бъде основата, върху която водните оператори ще търсят своето съфинансиране, асоциациите по тях ще получават банкови кредити. Обаче после тези кредити, за да се изплащат десетилетия, трябва да се калкулират инвестиционните разходи, а това простичко значи – цената на водата. И това е неизбежно. Факт е, че щетите в общественото водоснабдяване са над 55%, половината население на европейска България битува без пречиствателни станции и обществена канализация. Колко години повтаряме, че за реална реформа са необходими 12 милиарда? Седим и чакаме да се случи реалното окрупняване на ВиК дружествата – така, както сме поели ангажиментите и са похарчени стотина милиона за писане на стратегии и проекти, а наяве има много малко. Чакаме финала на този процес – 28 структури да са готови, но не би! Има голяма съпротива от реформа, има лоши управления, но в същото време употреба на тази система за популистки и политически цели. Стратезите на тази реформа няма да отрекат, че страната ни пое ангажимент пред Европа да финализира реформата във водния сектор до 2016 след като същата бе стартирала през 2010 г. Нищо такова не се случи. Предпочете се да се действа на пожар, с режим на специализиран междуведомствен съвет, статут на безусловно необходими проекти, та поне така да тръгнат първите от тях. Каквото е свършено по този ред, все още е рано и прекалено оптимистично да се каже. След броени дни влизаме в 2020 г. – именно, докрай трябва да усвоим още милиард евро от Оперативна програма „Околна среда“. Надежда трябва да има и за селските райони, където би трябвало да усвоят десетина пъти по-малко средства от тези. Истината е тази, че чакането ще продължи поне до 2023 г., но през това време цената на водата няма да чака, а ще продължи да се покачва и дежурният мотив за това ще бъдат инвестициите в сектора, които хората реално няма да усетят. По данни отпреди две години, независимо от вложените средства, е подменена едва 1% от съществуващата мрежа в България, а за непросветените искам да кажа, че тя е около 90 хиляди километра. Къде е ефектът и инвестициите от поскъпването на тази услуга? Още нещо искам да подчертая, че европейският императив, за да получим средства, е да покажем висока ефективност на водния сектор тогава, когато той предлага услугата на голям брой потребители. В същото време има области, бих дал пример с Благоевград, чиито общини отказват да се присъединят към областните ВиК асоциации и така възпрепятстват промяната на инфраструктурата с еврофинансиране. Държавният регулатор единствено е поставен в еднопосочно действие – да одобрява исканото увеличение на цената, при това веднъж увеличени параметри, нямат право да ги променят, след като Комисията е приела така наречения бизнес план на оператора. Няма амбиция да се наложи поне минимум контрол върху ВиК сектора през лицензирания аналогично на другите енергийни оператори. А така наречената социална поносимост в цената на водата на много места удря горния праг, след което цените се задържат умишлено и това на никого не помага. Уважаеми колеги, спирам дотук не защото няма какво да се каже за задаващия се провал на тази реформа.

31 април 2020 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството да подготви и да бъде внесен в Народното събрание Проект на закон за ВиК, който да гарантира дългосрочно решение на проблемите в сектора, в това число социална поносимост на цените на ВиК услугите въвеждане на водни помощи, качество на услугите и осигуряване на допълнителни финансови инструменти за увеличаване инвестициите в сектора и повишаване на контрола по тяхното изпълнение.

Генов. Господин Али, ще представите ли и Вашия Проект за решение? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Казусът с ВиК реформите, както и колегата преди мен спомена, е много сериозен. Ние говорим за реформи във водния сектор, за реформи във ВиК дружествата от близо не 10 години, а повече от 15 години, но това не се случва. Основен проблем тук е, че ние правим повече политика, отколкото социална дейност към гражданството на Уважаеми колеги, знаем че над 14 300 служители работят във ВиК сектора. Не всички са с експертиза, която да отговаря на условията в този сектор. Знаем също така, че преди всички избори ние назначаваме такива лица, които отговарят за политиката в населените места, отколкото за самия воден сектор, и това задълбочаване на проблема във всички дейности по водите е и днешният пример с язовир „Студена“ в град Перник. Уважаеми колеги, този проблем предстои да се случва заради световните екологични проблеми. Предстои това да стане национален проблем, съотнасящ се към националната сигурност на Република България. Ако не се предприемат мерки, а ние сме хората, които трябва да направим това, този проблем ще бъде основен казус на Република България, заради тези проблеми, които предстои да се случат – не само в Перник, а почти в цяла България. Тези язовири, които са от национална необходимост, и тези, които предстоят като изграждане, каквито са и предложенията на ще бъдат факт, но след години, ако успешно се ангажираме да реализираме тези проекти от страна на новия програмен период на Европейския съюз и от националните финансирания, които се очаква да бъдат инвестирани в този сектор. Има много проблеми, има много примери. Ще дам само няколко примера, за да стане ясно, че това, което говорим – от нашата парламентарна група предупреждаваме от няколко години, че този сектор ще има проблем – че ще дойде този ден, ще се случат невиждани последствия. Един от тези примери е в шестте

Това е проблем, който в ХХI век – даже ме е срам да го говоря, защото в Европейския съюз такова чудо няма. Ние трябва приоритетно да заложим средства освен от националните програми и от тези на Европейския съюз по оперативните програми, именно в тези, първо, шест населени места, в тези над 310 населени места, а след това да мислим за доизграждане или изграждане на нови водни обекти, където да решим основни проблеми на гражданството и на промишлеността в Република България, където очакваме инвестиции. Без вода, без пътища, без осветление няма как да има инвестиции, няма как тези въпроси да бъдат решени. Едно от тези проблемни места е например община Омуртаг, където от години, може би от 12 години има технически проект, който е финансиран от Министерството на екологията тогава, а все още няма реализация или финансиране от страна на държавата държавата и от страна на европейските проекти, видите ли, поради причините че не отговарят на определени изисквания – спрямо брой население, такава е политиката и такива преговорни моменти е имало, когато се преговаря за новостите в европейското проектиране и финансиране. Това, за съжаление, в днешно време – 2020 г., е все още проблем на гражданството, и не е само Омуртаг. Това са и много други общини, където има и предстои да има такъв проблем заради екологичната катастрофа на световно ниво. С това олимпийско спокойствие, което имаме, и неангажираността, която трябва да обмислим като реформи – все още не се е състояла. ВиК сектора работят служители, и първо оттам е трябвало да се започне с реформирането. Трябва тези лица, които отговарят за наблюдението на водните обекти, да бъдат експерти. В Перник, ако имаше експертност и, видите ли, да стигнем почти до кота нула почти на водния обект, този процес нямаше да се случи, ако имаше информираност от страна на експертите. Явно заради изборите, аз поне така си мисля, тези неща се тези неща се прикриха и дезинформацията наложи днешния проблем в град Перник. Уважаеми приятели, уважаеми колеги, ако това продължава по този начин, ние няма да имаме воден сектор, ние ще затънем още повече и няма да успеем да реализираме това, което преди 15 години сме го заложили като приоритет. Това е приоритет № 1 на страната, защото това е вид услуга, това е национална сигурност, това е основен проблем. Първо, трябва да гледаме националната сигурност, водоснабдяването на гражданството, а след това всичко друго – пътища и други дейности по инфраструктурата, подземната инфраструктура, смяната на водопроводните и на канализационните мрежи и тези, които предстоят да се случат в бъдеще, с новите проектирания. Уважаеми колеги, „Движението за права и в нашето решение и се надявам това да бъде прието, на първо място, да има оптимизация на щатния състав на ВиК дружествата и информиране на Народното събрание в срок до шест месеца и второ, ежегоден отчет на

Обръщам се към всички отговорни държавни и общински институции с апел и призив за съвместни, бързи и ефективни действия за преодоляване на водната криза в град Перник, засягаща 100 хиляди български граждани – жители на град Перник и на общината. По същество на питането относно предотвратяването на воден режим и необходимостта от инвестиции във ВиК инфраструктурата. Отражението на липсата на цялостна политика на Министерството на регионалното може би Шумен, Севлиево, Плевен и Ловеч – градове на воден режим или предстоящ воден режим, или приблизително 300 хиляди български граждани.

неизпълнение на инвестициите в техническата инфраструктура, одобрени от бизнес плана; липса на конкретни изисквания в договорите с Асоциацията по ВиК; неизпълнение на законовите задължения на Асоциацията по ВиК, и проблеми при прилагането на разпоредбите на Закона за водите. Дружеството е отчело загуби от 80% по преносната мрежа при заложени 68%. Отчетени са инвестиции в публичните ВиК активи на дружеството в размер на 200 хил. лв., при заложени 440 хил. лв., тоест два пъти по-малко. Няма представен план за осъществяване на контрол от страна на ВиК по отношение на използване водата по предназначение за битовите абонати. За последните две години няма мониторинг на ВиК относно качеството на подаването на питейна вода за битови нужди. Не се знае броят на абонатите, което говори за неправилното инкасиране. Управленските грешки и немощ са очевидни, очевидна е липсата на контрол върху разходването на водните обеми на язовир „Студена“, очевидна е липсата на контрол върху огромните загуби на питейна вода във водоснабдителната мрежа на град Перник. Очевидна е липсата на реален контрол върху реализирането на бизнес плана на ВиК – град Перник, по отношение подмяна на водопреносната мрежа – всичко това е в Перник; недопустимо е председателят на ВиК асоциацията, вече бившият областен управител, да не знае за кризата с водата, да се информира дни преди обявяването на водния режим, засягащ 100 хиляди перничани. Всички тези и още много други факти категорично водят до заключение, че ВиК секторът е в криза, а може би в колапс и страдат 300 хиляди души. и страдат 300 хиляди души. Кризата с водата в Перник е илюстрация и пример за това, че има абсолютно управленско безсилие, бездушие към град със стотици хиляди жители. Чиновническият подход към водната криза в Перник не работи, не сработи и прехвърлянето на топката между министерствата. Необходими са решения в краткосрочен и дългосрочен план; контрол, експертен, институционален и граждански; прозрачност и информираност на жителите на град Перник, страдащи от воден режим, предизвикан от грешно взети или невзети решения от държавните институции. Господин Али, заповядайте.

Има един такъв проблем по места, може би във всяка една област има такива примери, водата е по гравитачен път, водоснабдяването е по гравитачен път и е от собствени водоизточници, именно и затова колегата споменава Благоевград, те затова не искат да влизат във ВиК асоциация, като си мислят, че по този начин тяхната вода ще бъде по-евтина. Тук има регулация, защото в асоциациите цената е еднаква за цялата асоциация, тоест за всички общини в държавата, които са включени в тази асоциация. В тази връзка има и такива населени места обаче, където въпреки наличието на огромен обем вода и водни обекти, не се водоснабдява с идеята, че те са на помпажна система, по-енергоемки са и това оскъпява – повече пари за самото дружество като разходи. На първо място, ние винаги сме залагали във водния сектор социалната политика към гражданството или задължителното снабдяване с вода на гражданите. В един момент се получава така, че за да спестим от електроенергия, от повече разходи, имайки предвид, че на други места са гравитачен път и спестяваме от електроснабдителни мрежи, от електроенергия, ние оставяме хората в режим – да речем на седмица един или два пъти, именно заради това, че видите ли, разходите са ни много големи. Искам, госпожо Министър, да проверите това по области, да поискате тази информация от всички ВиК дружества и от техните директори и Вие сама ще се уверите, че това е недопустимо в XXI век. Трябва тези населени места, въпреки

Заповядайте, господин Иванов.

госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Днес наистина разискваме изключително важна тема, а именно за състоянието на водния сектор. Тук преждеговорившите показаха редица проблеми, които са се проявили през годините и, за съжаление, изводът е само един: липса на адекватни мерки от страна на Министерството на регионалното развитие във водния сектор. Аз ще отворя една скоба, защото мога да Ви уверя, че Перник не е изолиран случай. От тази трибуна съм говорил нееднократно за случващото се и в района, в който аз съм избран, а именно област Шумен. Ситуацията е почти идентична. Тук поредица от министри в последните шест години обясняваха едно и също нещо – как се грижат за проблема с водата в Шуменско. На финала имаме следната ситуация: един язовир, който захранва две области – Шумен, Търговище и община Велики Преслав, който към днешна дата е на 50% от обема си и, ако не даде Господ някакви дъждове или порои на този язовир, аз съм убеден, че до пролетта ще ни доведе до състоянието, в което в момента се намират перничани. Още повече, може би присъстващите не знаят, но тези, които са ползватели на тази вода, знаят, че този язовир е изграден през 80-те години за питейни нужди и към днешна дата той е все още за питейни нужди, напоителни системи подават вода към града в един водопровод, който е изключително амортизиран. Още нещо – най-скъпата вода в момента в България е в Шумен. Има решение на съда, който каза, че тази вода е негодна за пиене и нищо не се предприема в тази посока. Мога да дам едно съвсем сигурно заключение, че липсата на решения, изобщо неучастието на Регионалното министерство, тъй като то е мажоритарен собственик във ВиК дружество в миналото, показва, че всички правни и икономически последици за ВиК оператора, не само за Шумен, но и за цялата страна, са пагубни. Мога да кажа, че МРРБ с години прикрива заедно с всички държавни институции проблемите, които съществуват там. Питам: къде е санитарно-охранителната зона на този язовир; как се взема вода; каква вода се дава на хората?

и става 3,52. За какво говорим? За какви инвестиции? Защо се допусна през годините, въпреки направените инвестиции по различни оперативни програми, в града да продължава да има неимоверни загуби във ВиК дружеството на вода и на средства, то е фалирало? Е, не е единичен случай това ВиК дружество. Поставено е под риск в момента осъществяването на инвестиционната програма по Оперативна програма „Околна Какво ще направи държавата? Тук господин Горанов дойде и обясни: „Ами ние нямаме сега стратегия“. Аз го питах тогава: „Държавата ще се намеси ли, ще помогне ли нещо да се направи“? – „Ще видим и ще направим анализ.“ Питам: „Вие правихте ли ревизия да се види през годините какво се е направило, защото това се случва в последните десет години – и кадрова политика, управленческа и всякаква, прикриване на проблеми?“ И сега продължават да се прикриват проблеми, и на всичкото отгоре се вдига цената на водата. Защото това е повсеместен проблем, и не е само тук. Искам да запитам колегите отдясно: защо не вземат отношение, да се изкажат, да дадат своите предложения да ги видим, няма само ние да говорим тук? Защото тази вода ще спре и в техните чешми, не само в нашите чешми,

Госпожо Нинова, заповядайте. Госпожо Председател, госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Едно от най-големите богатства на България са нейните води, но сме и олицетворение на народната поговорка „Вода гази, жаден ходи!“ Поводът за този дебат е конкретно кризата в Перник, но проблемът е комплексен и национален. Обяснението на управляващите обикновено е с климата – ако вали дъжд, чакайте някой язовир да Ви наводни, като в Мизия; ако има суша, правете молебен за дъжд, за да не сте на режим! Това е удобно, но не е вярно обяснение. Нека да видим какви са причините днес 320 хиляди българи да бедстват на режим в страната с риск те да се увеличат. Първо, безконтролно се раздаваха язовири за правене на бизнес. Петстотин милиона по постановление на Министерския съвет, тоест извън бюджета, извън нормалната процедура на парламента, бяха гласувани за аварийни ремонти на язовири.

Къде са отишли? Колко язовира се ремонтират, по какви процедури? От кои фирми и така нататък? Нищо не се знае за тези пари, за тяхната резултатност. През 2018 г. министър Караниколов заяви тук пред нас, че държавата все още не знае кой е собственикът на 153 язовира. години управление на Борисов не стигнаха да се установи собствеността на язовирите в България и 153 са безстопанствени и безконтролни. Втора причина – криминално се унищожи „Напоителни системи“. Разпродадоха се, нарязаха се тръбите. До какво доведе това? До наводнения и до липса на поливно земеделие. Третата причина е остарялата инфраструктура. и водно регулиране, 60%. Богатството на България – водата, изтича 60% в земята! И в същото време сте направили ремонт само на 0,5% от мрежата в страната, пак по официални данни. Следваща причина за състоянието на сектора – съмнения за корупция. Сигурно знаете, че в Перник витаят от седмици всякакви версии за онези 32 милиона, отпуснати за ремонт на язовира и не довели до резултат. Надяваме се Прокуратурата да си свърши работата там. Следваща – пета причина, лошото качество на водата. Стрелча, Хасково, цялата Плевен област, в Шумен и в много други населени места хората пият мръсна и опасна за здравето вода. Дори в Шумен окръжният съд се произнесе по жалба на граждани и каза, че водата е негодна за пиене и цената, която е определена там, не трябва да се плаща.

Седмо – на фона на всичко това, което описах дотук, постоянно повишавате цените на водата. В Шумен стигнахте 3,40 лв., във Варна – 3,00 лв., в Добрич – 3,35 лв. На 20 ноември 2019 г. в свое изказване оттук, от трибуната, допуснах, че ще увеличите отново цената на водата за следващата година. Само го допуснах, но днес – един месец по-късно, това вече е факт. регулиране обяви нови пределни цени на водата и е направо парадокс, и е подигравка, че това увеличение започва от Шумен, където водата е с една от най-високите цени, където съдът се произнесе, че е негодна за пиене и където се очаква режим на водата до седмици, до месец. Там точно решихте да увеличавате цената на водата. Хората плащат, близо седем милиона българи плащат за некомпетентно управление на сектора, административен хаос и корупция. милиона плащат за действията на стотина, които доведоха българските граждани до това състояние – режим и високи цени за лошо качество и отровна вода. Как стават тези неща в Европа? Ние искаме и тук да е така. Предлагаме няколко пъти да мислите за водни помощи и все ги отхвърляте, само защото вероятно ги е предложила БСП, но ето какво става в някои държави в Европа помощ за населението в такива ситуации. Намалена ставка на ДДС на водата има в Белгия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Испания, Швейцария и Англия. Социална тарифа за социално бедни има в Австрия, Белгия, Гърция, Унгария, Италия, Люксембург, Португалия, Словакия и да не продължавам с още държави. Има целева помощ за хора, които не могат да си позволят да си плащат водата в редица европейски държави, като Чехия, Финландия, Франция, Унгария, Люксембург и Англия. И вижте какво съществува в множество европейски държави – забрана за прекъсване на водоподаването. Забрана! А днес, повтарям, 320 хиляди българи са без вода. Забранено е да се прекъсва водата и доставките до населението в Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Норвегия, Швеция, Швейцария и Англия. И последно, от европейската практика – финансова помощ на лица с ниски доходи, които не могат да си плащат водата, се осигурява в 22 европейски държави. Ето това искаме и за българските граждани, като в Европа, защото са европейски граждани! Докато правите стратегия, докато си решавате проблемите с корупцията, докато възстановявате 95% от мрежата, която се разпада, и докато продавате легени на хората, които нямат вода, да въведете водни помощи! Ако не искате да чуете предложението на БСП, вижте какво правят европейците.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Може би с изненада за Вас ще Ви съобщим, че приемаме Вашето предложение (Ръкопляскания.) Разбира се, няма как да не предложим и някакви минимални корекции в предложението. Ще има редакционна поправка, която ще бъде предложена от нашите колеги, но в никакъв случай ние няма да замълчим по темата и ще представим и нашата позиция. До голяма степен с това, което Вие казахте, аз не мога да се съглася. Голяма част от изказването беше по-скоро в сферата на популизма и като апокалиптичен очерк, но има неща, с които съм съгласен, и сега ще се аргументирам защо. Бих искал да припомня, че Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията е следствие на една дългогодишна работа на различни политически сили,

е надпартиен документ, което допълнително затвърждава тезата, че проблемът с ВиК е надпартиен и проблемът трябва да бъде разглеждан от всички нас с еднаква острота. Ние подкрепяме изцяло идеята за създаване на нов закон за ВиК на Регионалното министерство, тъй като този закон ще бъде в отговор не само на изискванията на Стратегията, той ще бъде в отговор и на това, че е необходима по-голяма ефективност при разходването на водните ресурси на страната. На административно ниво този закон ще допринесе за няколко неща – на първо място, ще изведе специфичната фрагментирана материя, която в момента е разпределена в няколко законодателни и подзаконови акта, ще я въведе в един специален закон, ще обедини цялата нормативна уредба по отношение на собствеността, по отношение на управлението, по отношение на стопанисването, по отношение на предоставянето и регулирането на ВиК услугите, по отношение на планирането и финансирането на ВиК дружествата, разбира се, ще доведе и до намаляване на административната тежест и опростяване на нормативната уредба. По-сериозните очаквания към този закон е именно консолидираното управление на ВиК сектора, където целта е да имаме една услуга – една цена. Няколко пъти беше споменато от трибуната, че има области, в които това все още не е постигнато, с идеята, че, виждате ли, някои от общините ще плащат по-ниски цени, заради своите естествени ресурси, но това е един парадокс, по който трябва да се работи много сериозно в бъдеще. Нещо много важно, което Вие споменахте, това е запазването на социалната поносимост на услугата. Тази задача трябва да си постави новият закон, за да не прескачаме границите, така че хората спокойно да могат да заплащат услугата, която те трябва да получат, но тя за сметка на това трябва да бъде достатъчно качествена. И, разбира се, осигуряването на дългосрочните договори между ВиК асоциациите и ВиК дружествата, което ще даде една голяма устойчивост в сектора. Законът би следвало да отразява също така и историческите, географските, демографските и климатичните условия на нашата страна.

Тази мрежа е оразмерявана за едни различни условия. Тя е оразмерявана за 9 милиона души, за съвсем различен тип икономика, диаметрите, хидравличните наклони, материалите, с които е изградена тази мрежа, вече са неактуални, амортизирани са до голяма степен и това води до големи загуби. Води до големи загуби не само заради амортизацията, а заради това, че потреблението също е намалено. При намалено потребление водните количества, които трябва да бъдат подавани, както преди 30 години примерно. Това допълнително генерира много разходи на ВиК дружествата и те са в един такъв постоянен процес на увеличаващи се разходи за сметка на намаляващите приходи, заради намаленото водоползване. предоставянето на ВиК услугата, има своето социално измерение. Тя не може да бъде преустановена от държавата. Напротив, тя трябва да бъде развита в още по-големи мащаби, затова, условно казано, с две думи: ние на входа на услугата имаме свободен пазар, а на изхода имаме свръхрегулация. Това води до всички тези загуби и всички тези недостатъци, които коментираме до момента. Затова стои предизвикателството да се намери систематичен подход за финансиране на сектора. Не може да решаваме проблемите на парче. тази връзка има предложения, които според мен са адекватни, за формиране на централно финансиране на ВиК инвестиции, генерирани от определени такси, които са свързани с поддръжката, експлоатацията и опазването на ВиК ресурса. Не на последно място трябва да се отбележи, че в контекста на изменението на климата няма как да не бъдат нанесени щети и върху ВиК сектора. В момента сме свидетели на значителни климатични аномалии, които допринасят до голяма степен за настоящите проблеми. В момента сме свидетели на дълги периоди на суша и същевременно кратковременно, интензивно натоварване от дъжд. Това до голяма степен изправя цялата хидромелиоративна мрежа пред голямо изпитание. Те не са оразмерени за такъв тип натоварване. Знаете, че преди 40 – 50 години климатичните условия в държавата бяха съвсем различни. Затова е необходим нов експертен подход към реконструкцията и изграждането на нови съоръжения.

и да ги преразпределят успешно в мрежата, без това да води до наводнения. От друга страна, трябва и да ги съхраняват за дълго дреме, когато имаме периоди на суша.

Необходима е цялостна стратегия в изграждането на язовирите. Те да бъдат вече с по-голяма перспектива, да бъдат с многогодишни изравнители, които да акумулират по-големи водни обеми, така че да не са в зависимост от един голям, продължителен сух сезон. Също така Стратегията предвижда инвестиции за 10-годишен период в рамките на приблизително 11 млрд. лв., това беше споменато. Към днешна дата обаче се оказва, че най-вероятно тези средства няма да бъдат достатъчни. В тази посока държавата прави немалко. Знаете, че по европейските структурни фондове бяха осигурени почти 4 млрд. лв. за двата периода. Очаква се още значителна сума и за следващия програмен период, но тези средства са, да кажем, около 30 – 40% от необходимите.

За справяне с кризата обаче са необходими действия не само на Министерството на регионалното развитие, каквато е атаката в момента. Необходими са действия на много ведомства. Това са и действията на Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, храните и горите, МВР също са засегнати, така че е необходима координация между отделните ведомства, за да може наистина да се справим с кризата. Няколко думи за Перник, тъй като това е основната тема на днешния дебат. Като управляващи ние категорично разбираме гнева на хората. В никакъв случай не можем да се дистанцираме, да си заровим главата в пясъка и да кажем: „Там има проблем, някой да го решава!“ Напротив, виждате, че се предприемат редица мерки до голяма степен всички тези проблеми да бъдат решени. Напълно естествено е, когато едно човешко благо бъде отнето, да бъде генерирано недоволство сред населението. Мога да дам пример с моята община. Преди пет години изпълнявахме воден цикъл в община Раковски и отлично си спомням в каква ситуация бяха изправени хората. Отлично си спомням колко тежко беше хората да бъдат лишени от редовно водоснабдяване, колко тежко е да преодоляваш една такава криза. Затова ние подхождаме с разбиране към проблема и предприемаме абсолютно всички адекватни мерки в ситуацията. Разбира се, няма как да обвиняваме само природата за това, което се случва в момента. Да, най-вероятно има виновни и да, тези виновни трябва да понесат цялата тежест на Закона. Така че във всичките си действия Регионалното министерство е предприело нелеката задача да реши проблема. Проведени са редица срещи с експерти, професори, инженери от практиката, които са предложили различни варианти, може би това министър Аврамова след малко ще го каже,

бих казал, позиция на местната власт, за да може този воден режим, който в момента е наложен, да бъде коригиран, тъй като не само че не решава проблемите в момента, напротив – довежда до повече загуби, до повече аварии в мрежата заради така наречения хидравличен удар, който се получава при всяко спиране и пускане на мрежата. Завършвайки, отново искам да кажа,

Благодаря, госпожо Председател.

но има определен период от време, когато определена политическа формация взима управлението и носи отговорност за това. За състоянието на водния сектор сигурно определени грешки имаме и ние от предишните управления, но за сегашните грешки – за периода от тези 10 години, носите Вие. Учуден съм, застанали сте на тази трибуна и казвате: „Липсва координация, липсва контрол“. Вчера се учудих, когато и министър Аврамова каза: „Виновни са другите министерства.“ Как и по какъв начин водите разговорите в Министерския съвет, аз не знам?! Само един ли говори там? Другите не задават ли въпроси? Нямате ли връзка с Министерството на околната среда? Нямате ли връзка с Министерството на вътрешните работи Колеги, ситуацията с водния сектор – добре, че колегата от БСП ни просвети, защото иначе бяхме непросветени – е много тежка. Тя няма да се реши с магическа пръчка. Изпуснати са ред години са ред години – последните десет, за които Вие носите отговорност, и в момента ми обяснявате, че ще внесете законопроект. Ама на хората не им трябва законопроект. В Перник питат за вода. Даже няколко дни колегите идват, без да са обръснати, като ги гледам. Щеше да бъде смешно, ако не бях чул от Вас, че в Закона ще има ограничаване на използването на водните ресурси. Ама тях ги няма в Перник. Какво ще ограничите?! Госпожо Нинова, аман от тази нация, която ще живее с енергийни и водни помощи, помощи, ако всички ние сме докарали нещата до там, че при всяка извънредна ситуация определяме и даваме помощ на обществото. Ако има европейски държави, които дават помощи, и тяхната ситуация значи не е добра. Колеги, вчера зададох въпроса, и днес ще го задам, за климатичните промени, за които говорихте преди малко. Вие знаете ли, че в Америка, немного отдавна, още Томас Хендерсон беше купил пет самолета и посяваше облаците, за да навали над язовира, който е негов, за да произвежда елекроенергия и да си посреща обратно

въздействат върху облаците, които изваляват дъжда точно там, където е необходимо? Заради Заради липсата на комуникация, заради това, че управляващите не свършиха онази работа, за да задържат водното количество в язовира на Перник, случи се, чуваме, че ще тръгнат да пробиват сондажи и да търсят вода. Имам още някои неща, които мога да Ви обясня, но поради липса на време ще спра дотук.

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Аталай, не съм съгласен с всичко, което казахте, защото все пак ние сме в България и е редно законовите нормативи да се спазват тук, в България, за да имаме вода.

освен всички тези проблеми, в момента поради липса на комуникация какво се случва в

Вчера зададох въпроса, смятам, че днес министър Аврамова ще е готова. При направата на кадастралните карти, за които е платено и вече са взети парите, са използвани стари данни. В тези кадастрални карти в момента има частни имоти. Общините няма как и по какъв начин да прехвърлят онези язовири, които са общински, към държавата, за да може да се продължи по-нататъшното им обгрижване, ремонт и така нататък. Или, колеги, ситуацията с водния сектор е толкова тежка, ситуацията е толкова проблемна. За един час с питане, аз благодаря на колегите от БСП, че го зададоха, този проблем няма да бъде решен, ако в Министерския съвет не се вземат онези решения не да централизирате финансирането, а да оставите възможност всеки воден сектор, всяко търговско дружество

Заповядайте, господин Костадинов. Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! За моята една минутка едва ли ще кажа много неща. Госпожо Министър, ние чрез Вас говорим на министъра на земеделието, храните и горите, на здравеопазването, в крайна сметка на Министерския съвет и на премиера: България не спазва чл. 151 от собствения си Закон за водите и не изпълнява Рамковата директива за водите, за басейново управление на водите. Темата е изключително сериозна! Трябва да го знаете! Ние не говорим с еднакви понятия, колеги. Нищо общо няма реформата на водния сектор с реформата на ВиК отрасъла. Това са две коренно различни неща. Виждам, че масово не се разбира въпросът, не сте и длъжни. Европейската комисия поиска от нас

Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Министър, най-важното е, че има воля да променим с нещо ситуацията. Каква е разликата, уважаеми господин Бонев и уважаеми колеги? Госпожо Министър,

Перник, е виновен за безводието в Ловеч, Шумен, Плевен, Котел и Въча? Категорично не! Йерархията е следната. Рамковата директива казва: басейново управление на водите; планове за управление на речните басейни; басейни; планове за управление на реките от наводнения и едва след това, уважаеми колеги, стратегия за отрасъл ВиК, стратегия за отрасъл „Хидроенергетика“, стратегия за отрасъл „Хидромелиорации“ и четвърти за превенция от риска за наводнение. Какво законодателство ще правим с Вас, след като през 2013 г. Министерският съвет не е приел Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор във връзка с чл. 151 за управление на водите? Това трябва да направим, колеги, първо, и след това за всеки отрасъл, а не сектор – ВиК, хидромелиорации и напояване. За вредното въздействие от водите трябва да направим законодателство. Това, господин Бонев, е огромната разлика – ние подменихме искането на Европейската комисия да предоставим реформа на целия воден сектор с реформата в един отрасъл. Няма да станат така нещата. Ще направим инвестиции по 100 милиона, господин Бонев, в Перник, но няма да има вода да тече в тях, защото не управляваме водите на басейнов принцип. Това е въпрос за Министерския съвет, това е въпрос за огромно съгласие в Народното събрание, това трябва да е инициатива, бих казал, и на премиера лично, защото ситуацията е дошла до такава фаза, в която ние просто си губим времето и говорим с неправилни понятия. Казвам го на Вас, госпожо Министър, за да обърна внимание чрез Вас и на другите министри, защото през 2013 г. това, което Министерският съвет не прие, това, което – с голяма болка Ви казвам, не успях да убедя като заместник-министър на околната среда и водите и кабинета на Орешарски да приеме. Ние тръгнахме също в погрешна посока, сега всички плащаме за неразбирането на този въпрос. Друг е въпросът, че една група – политико-експертна, мина като комета през небосклона на водния сектор и на водния отрасъл. Едните отидоха в частния бизнес, другите отидоха да управляват безопасността на движението, третите – изскубаха тръбите в Добруджа, сега са политолози. Сега ние плащаме цената. Концесии и заеми, заеми и концесии – това ни се предложи само. Нашата отговорност е много по-голяма. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Вземам повод от казаното от преждеговорившия, че въпросите, които обсъждаме, са от изключителна важност, наистина са сериозни въпроси, които изискват и огромно съгласие, както каза господин Костадинов. Вземам думата с убеждението, че водните ресурси са ресурси от стратегическо национално значение. Това са ресурси, важни за хората, важни за индустрията, за енергетиката, за земеделието, за опазването на екосистемите в страната. Затова въпросите, които ние днес дебатираме, са свързани с националната сигурност. Безспорно приоритет номер едно и по смисъла на българското законодателство и, убедена съм, по наше общо разбиране, е осигуряването на питейна вода с добро качество и достатъчно количество, тоест осигуряването на качествени и ефективни ВиК услуги, затова развитието и управлението на ВиК сектора в максимална степен изискват отговорност, професионализъм, ефективност, добра координация и ясна стратегическа посока. Вземам думата, за да предложа редакционните промени, които бяха анонсирани и от колегата Шишков, защото, както и той спомена, ние подкрепяме духа на предложението, направено от колегите от БСП. Предложението е свързано с ангажимента, който Народното събрание възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството, свързан с разработването и приемането на дълго чакания закон за ВиК.

да бъде заменен текстът: „В срок до 31 април 2020 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството да подготви и да бъде внесен в Народното събрание Проектозакон за ВиК“. Считаме, че този текст съдържа някои неясноти и неточности. Освен това смятаме, че е реалистично да възложим на министъра на регионалното развитие и благоустройството да подготви и да обяви за обществено обсъждане в реалистичен петмесечен срок – до 15 май, Проектозакон за ВиК. Защо? Защото знаем, че работата вече е започнала, че има работна група, която работи по вече предложената концепция за този закон. Необходимо е наистина с максимална отговорност да се подходи, имайки предвид, че това е изцяло нов закон и да се разработят адекватни законодателни текстове. Предлагаме в първата точка текстът да бъде заменен със следния: „В срок до 15 май 2020 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството да подготви и да обяви за обществено обсъждане Законопроект за ВиК“. По отношение на втората точка в предложението на колегите,

ние считаме, че това, което е необходимо, е народните представители, както и обществеността, да бъдем информирани за напредъка по изпълнението на Плана за действие, който е неразделна част от Стратегията за ВиК сектора. Защо? Защото тази стратегия, знаете, беше подготвена с подкрепата на експерти от Световната банка, приветствана от Европейската комисия и съгласувана с всички заинтересовани страни – наистина един качествен документ, който ясно залага принципите и стъпките за напредъка в развитието на ВиК сектора. Това, което ние изискваме, е Народното събрание да бъде информирано два пъти в годината – през месеците юни и декември, от министъра на регионалното развитие и благоустройството за напредъка по изпълнение на Плана за действие към Стратегията и при необходимост да предложи на Министерския съвет приемане на актуализация на тази стратегия. В този смисъл ние предлагаме във втора точка текстът да бъде променен по следния начин: „Министърът на регионалното развитие и благоустройството да информира два пъти годишно – през месеците юни и декември, Народното събрание за напредъка по изпълнението на Плана за действие за изпълнение на мерките към Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията за периода 2014 – 2023 г., и при необходимост да предложи на Министерския съвет актуализация на Стратегията“. Надявам се, че ще подкрепите тези наши редакционни промени и, както казах, заедно, с общи усилия

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Василева, бих искал в рамките на Вашата дуплика да дадете разяснение на колегите от БСП, че за нас е пределно ясна разликата между хидромелиорации и ВиК сектор, че до голяма степен проблемите се генерират от загубите, които са насадени с годините във ВиК мрежите. мрежите. Решавайки проблемите със загубите, подновявайки цялата мрежа в по-голямата част от страната, ще решим до голяма степен и проблемите на ВиК сектора. Благодаря.

колегите имат пълно разбиране, особено колегите в Комисията по околната среда и водите, с които работим активно, както и колегите, пряко ангажирани в провеждането на политиките, свързани с интегрираното управление на водните ресурси, са пределно наясно с йерархията на стратегическите документи, с принципите, на които се основава управлението на водите. водите. Водната реформа и ВиК реформата беше заложена в Закона за водите от 2009 г. Между другото, и Стратегията за развитие на ВиК сектора е разработвана с участието на колегите отляво. отляво. Наясно сме с това, наясно сме и с факта, че в хронологичен порядък събитията започват още преди 2009 г., преди старта на разработването на Закона за водите; през 2012 г. – Стратегията за управление и развитие на водния сектор; 2014 г. – Стратегията за развитие и управление на ВиК отрасъла, разбира се, и плановете за управление на речните басейни и документите, свързани с интегрирания принцип на управление, плановете за управление на риска от наводнения и стратегическите документи в другите сектори, свързани с хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите. Важно е да се говори по тези въпроси, важно е и ние, народните представители, да дадем своя принос за това

Благодаря, госпожо Председател. Госпожо Председател, по начина на водене. Когато колегите излизат да репликират, в Правилника пише, че трябва да изразят несъгласие с това, което преждеговорившият е казал, а не да дават насоки как и по какъв начин да обучават БСП, че не познават реформите и хидромелиорациите във водния сектор, иначе изпадате в една такава култова серия от един филм,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, искам да благодаря за този дебат, който се проведе днес в залата на Народното събрание. Искам да благодаря на народните представители от БСП и на господин Костадинов, който много точно разграничи секторите, в които всички ние заедно трябва да работим. Това, което мога да разгледам и да докладвам в този дебат и в това изслушване, е реформата, която ние като Министерство сме предприели във връзка с изпълнение на Стратегията във ВиК сектора, но темите са взаимосвързани и реформата в един сектор трябва да бъде разгледана като част от една обща реформа, защото, ако ВиК секторът черпи води от водоизточниците, то трябва голямата тема за водните ресурси и тяхното управление да бъде в дневния ред както на правителството, така и на Народното събрание. Това, което казахте всички Вие – обсъдихте почти цялата гама от стратегически документи от Стратегия, ВиК, Закон за ВиК, ВиК, няколко думи само за Стратегията. Ние смятаме, че тя е добре разработен документ, в който са участвали много политически сили в годините и че на този етап не е необходимо нейното променяне и актуализиране. Тази стратегия ще важи до 2023 г. и ние се ръководим от нея за реформата във ВиК сектора. Тази стратегия има и висока оценка от Европейската комисия. Основните цели в нея са ВиК отрасълът да достигне съответствие с националните и европейски екологични изисквания, тоест да бъде доизградена липсващата инфраструктура по отношение на отвеждане и пречистване на отпадни води. Втора цел – ВиК отрасълът да е екологичен, финансово и технически устойчив, тоест съществуващата ВиК инфраструктура да се подменя и поддържа, за да има устойчивост и непрекъснатост на ВиК услугите. Трето, цените на ВиК услугите да бъдат социално поносими. Четвърто, качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики, ние трябва да повишаваме ефективността в отрасъла и чрез консолидация и икономия от мащаба при предоставяне на ВиК услугите да не се допускат прекомерни разходи за инфраструктура и да се въведе регионалният принцип на планиране и изграждане на мрежи и съоръжения. Нормативните документи, които са заложени в тази стратегия като наредби, като правилници и насоки, са изготвени. Това, което към момента не е направено, е да се осигури пълният размер на посочените в Стратегията необходими финансови средства. Неслучайно и Вие в дебата го подчертахте като необходимост от осигуряване на средства за сектора. В Стратегията са изчислени и са залегнали 11 милиарда за периода на действие на тази стратегия, като част от тях се осигуряват от европейските програми. 2007 – 2013 г., знаете, че имаше инвестиции във ВиК сектора – близо два милиарда, като голяма част от тях бяха насочени към пречистване и канал. В този програмен период 1,8 млрд. лв. ще бъдат инвестирани във ВиК инфраструктура с голяма насоченост към водопроводи. Законът за ВиК ще бъде разработен, има концепция за неговата разработка. Основните насоки, изведени постановки за бъдещия нормативен акт, са запазване на публичния характер на ВиК инфраструктурата – държавна и общинска собственост, прилагане на регионалното представяне на услуги, като на една административна област да има една асоциация по ВиК, един ВиК оператор, централизирано планиране и финансиране, регулиране в отрасъла и запазване на социалната поносимост. Това, което беше коментирано в този дебат, за социалната поносимост. Към момента Комисията за енергийно и водно регулиране е независимият орган, който определя цената на водата в различните ВиК асоциации. Тази цена не надхвърля социалния праг. Тук стои въпросът: ако ние регулираме цената и тя е под прага на социална поносимост за различните области, трябва ли да освободим цената, трябва ли да освободим цената, за да подпомагаме социално бедните, или трябва да държим регулирана цена, която да е поносима за всички? Това е дебат, който предстои, така че в новия закон ние предвиждаме да се запази социалната поносимост, а дебатът за водните помощи предстои и можем да го обсъждаме заедно. Конкретно за Перник.

Факт е, че Перник има нужда от воден режим, за да запазим този ресурс за по-дълго време и да издържим до повече приток в язовира, вследствие на дъждове, на снегове и пролетното снеготопене. Факт е, че има проблеми на други места в държавата, а не само в Перник. Факт е, че има и други язовири, които са с нива под 50% от своя обем. Тук големият въпрос е: във времето как ще се планират, както каза и господин Костадинов, водните ресурси, които ВиК операторите да ползват? Има, и в момента се изграждат язовири – язовир „Луда Яна“, вече е пуснат в експлоатация язовир „Пловдивци“. Знаете, че със заем от Световната банка ремонтираме и язовир „Студена“, включително и язовирната стена. Аз искам да благодаря на всички експерти, на всички инженери и хидролози, които се отзоваха, изразиха готовност да съдействат и представиха своите идеи. Очакваме анализ и решения от компетентните органи от Басейнова дирекция. Искам да благодаря за помощта, която оказа ВиК – Благоевград, на колегите си от Перник, във връзка с отстраняването на множество аварии. Режимът, който беше въведен в опита за спестяване на вода, донесе след себе си и редица проблеми с множество аварии, като стигнахме дори до 16 нови аварии на ден. Това е голямо предизвикателство пред ВиК дружеството и аз, уважаеми народни представители, от трибуната на Народното събрание искам и апелирам – нека не сатанизираме ВиК дружеството в Перник. Там работят хора, които също живеят в Перник, техните семейства също са на воден режим. Тези хора имат нужда от малко спокойствие и помощ, за да могат да се справят с настоящата ситуация. Изключително е опасно в този момент проблемът в Перник и в други населени места да бъде политизиран и използван за популизъм. Аз апелирам всички да обединим усилия

Перник, новоназначения прокурист, който има широки правомощия и ще управлява дружеството. На тази среща се обсъдиха доста предложения в работен порядък. Пак казвам, смятам, че с назначения прокурист, който има добър диалог с кмета на Перник, нещата ще тръгнат в добра посока. За решаването на тези проблеми – не само в Перник, а за целия ВиК отрасъл, основен проблем е недостатъчното финансиране, както и самото развитие на отрасъла. Тези проблеми трябва да бъдат решавани мъдро и с голям професионализъм, защото грешките могат да струват скъпо. Разчитам на добрата воля на всички политически сили да обединим усилия и да работим в посока правилно управление на всички сектори, свързани с водите в България, защото тук водата е национално богатство.

Госпожо Председател, процедурата ми по начина на водене към Вас е малко извън протокола.

Госпожо Министър, госпожо Председател, хубаво е да се казва от тази трибуна, че за режима се е знаело от април месец. Няма нищо популистко в нашите изказвания, знаейки, че предстои воден режим на Перник. Така че, обръщам Ви внимание.

което е на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. То гласи следното: „В срок до 15 май 2020 г. министърът на Регионалното развитие и благоустройството да подготви и да обяви за обществено обсъждане Проект на закон за ВиК, който да гарантира дългосрочното решение на проблемите в сектора, в това число социална поносимост на цените на ВиК услугите и въвеждане на водни помощи, качество на услугите и осигуряване на допълнителни финансови инструменти за увеличение на инвестициите в сектора и повишаване на контрола по тяхното изпълнение.“ Ще гласуваме точка по точка редакционните поправки и после в цялост, ако бъдат приети, разбира се.

„Министърът на регионалното развитие и благоустройството да информира два пъти годишно – през юни и декември – Народното събрание за напредъка по изпълнение на Плана за действие за изпълнение на мерките към Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията за периода 2014 – 2023 г., и при необходимост да предложи на Министерския съвет актуализация актуализация на Стратегията.“ Моля, режим на гласуване по тази редакционна поправка по втора точка.

за 132, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване втория Проект за решение, което е предложение на парламентарната група на „Движението за права и свободи“:

на ВиК дружествата и информиране на Народното събрание в срок до шест месеца. 2. Ежегоден отчет на реинвестициите във ВиК сектора по всички направления в дейността им.“ Вносители са Танер Али и група народни представители. Гласували

С това приключихме процедурата по разискванията. Преминаваме към парламентарен контрол. Първи ще отговаря министърът на регионалното развитие и благоустройството на въпрос от народния представител Милко Недялков относно проваленото изпълнение на част от проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ в Ловеч. Заповядайте, господин Недялков.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Моят въпрос е следният: на 12 юни имах по същия случай друг актуален въпрос. Той е по реализацията на договор „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворно пространство на основно училище „Професор Димитър Димов“ в Ловеч. Стойността на Проекта е 1 млн. 142 хил. 228 лв. без ДДС. Договорът е част от един по-голям проект,

Вторият договор по този проект е сключен на 18 май 2018 г. между община Ловеч и обединение ДЗЗД „Дани Торкрет“ от Смолян. Има срок на изпълнение 10 месеца. Незнайно по какви причини след моя актуален въпрос Управляващият орган на Програмата реши удължаване на срока до края на тази година. След известно раздвижване преди местните избори в дворното пространство на училището строежът отново почти е запустял. А разбирам, че от 22 ноември неговото изпълнение е спряно заради зимните условия и невъзможността за работа. поставена арматура на основите и колоните на бъдещата спортна зала. Тази арматура обаче вече е корозирала. В отговор на предишния мой въпрос Вие заявихте, че че в случай на установено забавяне в изпълнението на конкретната дейност, последната се разглежда като изменение на сключения договор с изпълнителя и се извършва проверка за законосъобразност на констатираното изменение. Моите въпроси са: какви плащания са извършени до този момент по въпросния договор? Средствата по Проекта са налице, изпълнителят е избран от бенефициента Община Ловеч два пъти. Кое налага постоянното удължаване на срока?

госпожо Аврамова. Ще видите сега, че и на госпожа Аврамова ще дам много повече време, тъй като обикновено нейните отговори са много по дълги, но изчерпателни. Заповядайте. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Недялков, към момента Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ е възстановил разходи по договора, който визирате във Вашия въпрос, от 18 май 2018 г. с изпълнителя на строително-монтажни работи на обекта Основно училище „Професор Димитър Димов“ ДЗЗД „Дани Торкрет“ в размер на 431 хил. 741 лв. 51 ст. Това е сума, която представлява авансово плащане към изпълнителя. До момента по Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в Ловеч, изграждането на училищна спортна зала, рехабилитация на дворни пространства в общински в общински училища в Ловеч“ са установени три броя финансови корекции, като наложените финансови санкции са в размер на 5% по пропорционален подход от стойността на съответния договор с изпълнител.

а с анекс от 17 юни 2019 г. срокът на Проекта е удължен до 27 декември 2019 г. Община Ловеч е поискала временно спиране на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, считано от 21 ноември 2019 г. поради настъпване на неблагоприятни метеорологични условия за изпълнение на строително-монтажните работи, като с писмо от 11 декември 2019 г. Управляващият орган е одобрил исканото временно спиране. Към момента договорът за безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган и Общината е с мярка временно спиране. Общият размер на Проекта е 5 млн. 342 хил. 731 лв., като се предвижда да бъдат обновени осем обекта на образователната инфраструктура.

профилирана природо-математическа гимназия, основно училище „Васил Левски“, средно училище „Свети Климент Охридски“ са приключили и въведени в експлоатация. Към момента бенефициентът не е представил искане за окончателно плащане по Проекта, като след неговото получаване и извършване на проверка на цялата отчетна документация Управляващият орган ще прецени необходимостта от последващи корективни действия по отношение на исканията за възстановяване от страна на бенефициента разходи. В тази връзка Управляващият орган на Оперативната програма дали този посочен обект ще бъде завършен в срок. Следва да се има предвид, че бенефициентът има заложени договорни отношения с Управляващия орган, включително по отношение на приключване и отчитане на обектите в рамките на установения в договора срок, като в случай на тяхното неизпълнение средствата за изграждане на обекта могат да останат за сметка на бенефициента. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, госпожо Аврамова. Имате думата за реплика, господин Недялков.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз искам да обърна внимание на няколко много интересни момента при изпълнение на този договор. Миналата година моят въпрос беше на 12 юни 2019 г. Един ден след задаването от мен на въпроса основната фирма в сдружението по Закона за задълженията и договорите смени своя собственик. Отделно искам да знаете, госпожо Министър, че основната фирма, която изпълнява този проект, въпреки голямата си отдалеченост от Ловеч, Смолян – Ловеч все пак е доста голямо пространство, е с основна икономическа дейност търговия на дребно с обувки и кожени изделия. Тя няма в основната си дейност строителството. И още нещо. Моя проверка, а би трябвало и бенефициентът, който е подписал договора да установи, че първата фирма, която е подписала договор, заедно с втората фирма, които са фирми на един и същи адрес в Смолян, имат едни и същи телефони, двете фирми имат един и същ прокурист, имат задължения към бюджета, към НАП хил. 209 лв. А самият прокурист има задължения също към НАП – към 66 хил. 671 лв. Така че колкото и да се разплаща бенефициентът Община Ловеч към тези фирми,

Добре, разбирам, че не. Преминаваме към следващия въпрос, отново от господин Милко Недялков, относно незаконосъобразни действия при строителството на автомагистрала „Хемус“

От официална кореспонденция от медиите става ясно, че са налице започнали строително-монтажни работи на автомагистрала „Хемус“ в участъци и подучастъци, за които няма издадено надлежно строително разрешение. Един от тези участъци е след км 87+800, в района на пътен възел „Боаза“. Този район стана печално известен с щетите, нанесени в нарушение на закона от строителни фирми върху коритото на река Вит изземване на наносни образувания и баластра и влагането им в леглото на бъдещата магистрала. Уважаема госпожо Министър, моите въпроси са: за кои участъци от проекта на автомагистрала „Хемус“ от км 87+800 до км 166+14409 Летница има строителни разрешения? В кои участъци от трасето без строително разрешение има извършени строителни дейности и кой е техният извършител?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Недялков, уважаеми госпожи и господа!

Трасето, което изпълнителят по договор трябва да построи, започва от пътен възел „Боаза“ и завършва до пресичането на път I-5 Русе – Велико Търново. Участъкът е естествено продължение на новопостроеното трасе от Ябланица до „Боаза“. Всичко това е последователност и етапност на реализация на

Участък 1 е с дължина 15,26 км и ще е до пресичането с път III-307 Луковит – Угърчин. Разрешение за строеж от 17 април 2019 г. и подписан Протокол № 2а за откриване на строителна площадка има за един подучастък от участък 1 км 94+960 до км 96+600. До момента са завършени работи по: реконструкция на мрежа ниско

изпълняват се насип скални почви, селскостопански подлез при км 95; тръбен водосток; монтиране на тръби по тръбен водосток и други. Направени са необходимите изпитвания при изпълнение на строително-монтажните работи от акредитирана лаборатория. На 17 април 2019 г. е издадено разрешение за строеж и за подучастък от участък 3 при км 126+780 до км 127+075 127+075 с дължина 295 м. До този момент в него не са изпълнявани строителни дейности. По трасето на бъдещата магистрала не са възложени за изпълнение строително-монтажни дейности в участъка без издадено разрешение за строеж. Във връзка с настъпилите сигнали и констатирани дейности край река Вит в землището на село Брестница и село Български извор, на 15 ноември 2019 Агенция „Пътна инфраструктура“ е отправила писмено искане към Басейнова дирекция „Дунавски район“, както и до Регионалната инспекция по околна среда и води – Плевен, за проверка по случая. На 21 и 22 ноември Дирекцията за национален строителен контрол извърши проверка по документи в община Тетевен и в Областна администрация – Ловеч, и на място по трасето на бъдещата магистрала „Хемус“, която преминава в непосредствена близост до коритото на река Вит в горепосочения участък. При извършената проверка е установено, че в предходен период от време строителна техника е навлязла в коритото на река Вит както над съществуващия мост, така и след моста при „Боаза“ и е извършила почистване на реката чрез отнемане на наноси, баластра, отстраняване на храсти и дървета. Видно от писмо

с действията си изпълнителят „Хидрострой“ е нарушил както Закона за водите и екологичното законодателство, така и сключения договор с областния управител на област Ловеч. Договорът за почистване на речното корито на река Вит в района на „Хемус“ от км 83 до км 101, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“ е съгласно утвърдената Програма за планово почистване на речните участъци извън урбанизираните територии. Видно от чл. 8, ал. 1 от договора, преди започване на работа изпълнителят е бил длъжен да се обърне към РИОСВ – Плевен, Басейнова дирекция – Плевен, за да получи становище и разрешение за ползване на воден обект. С готово разрешение за ползване на воден обект да се обърне към лицензиран лесовъд или община Луковит, или Тетевен за белязване (маркиране). Констатирането и налагането на предвидените по закон санкции за горепосочените нарушения на Закона за водите и на екологичното законодателство е в правомощията и от компетентността на органите на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, и Регионалната инспекция по околна среда и води – Плевен. Благодаря Благодаря Ви, уважаема госпожо Аврамова. Имате думата за реплика, господин Недялков. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Тук проблемът въобще не е такъв, какъвто бе описан в отговора. Непосредствено до коритото на река Вит има строителни дейности на магистралата. Аз ще Ви оставя, госпожо Министър, снимки от рекламен клип, строеж на автомагистрала „Хемус“: „Боаза“ – пътен възел „Дерманци“. Те са правени на 10 ноември тази година, и един по-ранен – на 27 октомври тази година, където ясно личи, че там има строителство на магистралата, без да има строително разрешение за този участък. Точно на това място няма строително разрешение и наистина няма законно строителство. Затова моля, и аз смятам поне за нужно, да бъдат сезирани компетентните органи за тези извършени дейности. Може би тук попрекаляването, както казва министър-председателят на България, е много ярко изразено. Аз мисля, госпожо Министър, че една магистрала, която е финансово осигурена с парите на българските граждани, има подкрепата на всички хора в Северна България, има подкрепата и на правителството,

Благодаря Ви, уважаеми господин Недялков. Желаете ли думата за дуплика, госпожо Аврамова? Заповядайте. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Недялков, автомагистрала „Хемус“ е приоритет на премиера на Република България и на цялото правителство, а също и за цяла Северна България. Усилията са както за изпълнение на всички процедури, които са невидими и са преди изпълнението на строителството на терен – навлизане на багерите и камионите. Огромните усилия на Агенция „Пътна инфраструктура“ са по процедиране, по отчуждаване на имоти, проектиране. Аз разбирам Вашия сигнал и ще предприема необходимите мерки. Бъдете сигурен, че нашите усилия ще бъдат в това автомагистрала „Хемус“ да бъде един образцов обект, като и средствата за нея, знаете, че вече са с 483 милиона повече. Така че дадена ни е възможност да строим и трябва да го правим качествено и в срок. Благодаря Ви за сигнала. Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Крум Зарков относно изграждане на автомагистрален път Русе – Велико Търново. Заповядайте, господин Зарков, имате думата.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 Всъщност Вие този въпрос го познавате много добре, познаваме го всички. Многократно през годините народни представители от Русенския избирателен район – без значение от партийната си принадлежност, са поставяли въпроса за изграждане на автомагистрален или скоростен път Русе – Велико Търново. Констатацията, че участъкът Русе – Бяла е един от най-смъртоносните в страната, е правена от редица министри и депутати от всички цветове. За съжаление, тези дебати и констатации дотук не дават резултат и русенци, както и всички ползващи тези пътища, рискуват ежедневно здравето и живота си. За последен път обсъждахме въпроса в пленарната зала през 2017 г. Тогава Вашият предшественик – уважаемият господин Николай Нанков, ни увери, че в своята инвестиционна програма третото правителство на ГЕРБ поставя на челно място изграждането на нова автомагистрала между Велико Търново и Русе. Информирани бяхме за изготвянето на идеен проект, с трудностите по финансирането, с различните варианти за преодоляването им и категорично бе заявено, че е напълно реалистично при наличието на осигурено финансиране строителството да започне в края на 2018 г. В тази връзка, в края на 2019 г., уважаема госпожо Министър, Ви питам: на какъв етап е реализацията на правителствения приоритет за изграждане на автомагистрала Русе – Велико Търново, и по-конкретно:

потвърждавам това което Вие току-що казахте, че реализацията на Проекта за автомагистрала Русе – Велико Търново е един от приоритетите, от основните приоритети, свързани с изграждането на модерна инфраструктура в Северна България. Ангажиментът, който правителството пое, се изпълнява в момента с подготовката и изпълнението на двата стратегически инфраструктурни проекта: „Доизграждането на „Хемус“ и „Строителството на автомагистрала Русе – Велико Търново“. Знаем, че Проектът е от изключителна важност за икономическото развитие на Северна България и за пътната безопасност и изграждането на магистралата ще доведе до съществено намаляване опасността опасността от пътнотранспортни произшествия по съществуващия път, който вие цитирахте – I-5, особено в най-рисковия участък край град Бяла с изграждането на новото обходно трасе. Подготовката на Проекта е в напреднала фаза, въпреки че неговото изпълнение беше възпрепятствано от обжалването на Доклада за оценка. С Решение от месец ноември 2018 г. Върховният административен съд е отхвърлил жалбата, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно намерение по комбиниран вариант, с изпълнение на габарит А 27. Обектът е разделен на три участъка, за да се ускори неговата реализация: Русе – Бяла с дължина около 40 км; Обход на град Бяла – Велико Търново – пресичане на път I-5 Велико Търново – Габрово с дължина 57 км, като общата дължина е 133 км. В момента се процедира изработеният по възлагане на Агенцията идеен проект, за който е завършена екологичната процедура с постановено и влязло в сила решение по ОВОС, считано от 15 юли 2019 г. Проектът е предаден в Агенция „Пътна инфраструктура“, като предстои да бъде разгледан от Експертен технико-икономически съвет в началото на следващата година. За участъците Русе – Бяла и Обход на град Бяла, от км 0+400 до км 76+200 на територията на област Русе, в Агенция „Пътна инфраструктура“ е внесен пилотен екземпляр на подробен устройствен план – парцеларен план още през юли 2017 Проектът на ПУП-ПП беше преработен неколкократно върху актуални извадки от кадастрална карта и кадастрални регистри, действащи за засегнатите от обекта землища, след което стартира обявяване на Проекта по общините по реда на чл. 128 от Предстои съгласуване на Проекта със заинтересованите дружества и процедиране по реда на Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите към Министерството на земеделието, храните и горите. След приключване на всички процедури Проектът на ПУП-ПП ще бъде внесен за одобрение от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към министъра на регионалното развитие. Тъй като обектът не е национален, отчуждителният акт ще бъде постановен от областния управител на област Русе и връчен индивидуално на всеки собственик. С Националния археологически институт с музей при е сключен договор за издирване на археологически обекти по трасето на бъдещата магистрала. Теренното проучване стартира от 11 ноември 2019 г. в срок от 35 календарни дни, като в срок до един месец трябва да бъде изготвен и представен в АПИ доклад за извършената дейност от Националния археологически институт. Също така в процес на подготовка е процедура за избор на изпълнител за изработване одит по пътна безопасност на фаза идеен проект. След одобрение на идейния проект и изработване на ПУП ще бъде стартирана процедура за доклад за оценка на съответствието. В момента се подготвя обществена поръчка за възлагане и изработване на Проекта на ПУП и парцеларен план за територията на област Велико Търново, с идеен проект за пътен възел при пресичането с автомагистрала „Хемус“. Относно обезпечаване строителството на автомагистрала Русе – Търново, Ви информирам, че работим за осигуряване на средства, защото общата индикативна стойност на целия проект е 1,18 млрд. лв. без ДДС. Едната възможност

включително и държавно финансиране. През 2020 г. предвиждаме да бъдат обявени обществените поръчки за проектиране и строителство, и за строителен надзор на обекта. След сключване на договора с избраните изпълнители ще стартира и реалното строителство на автомагистрала Русе – Велико Търново. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Желаете ли реплика, господин Зарков? Заповядайте за реплика в рамките на две минути. Уважаема госпожо Министър, в рамките на две минути не мога да се спра на всички моменти във Вашия отговор, но позволете да отбележа, че той е същият като този, даден от министър Лиляна Павлова през 2015 г., като този, даден от министър Нанков през 2017 г., и Вие го давате днес през 2019 Не подценявам нито една от трудностите в процедурите и въобще във всичко, което е свързано със строенето на един такъв път, близо 10 години на русенци им се обяснява едно и също нещо и близо 10 години повтаряме за обжалванията, за начина на финансиране, говорихме за План Юнкер, сега говорим за някаква програма, но нито едно от тези неща не е споменавано по време на предизборни кампании, когато всички ходим там и отговаряме на въпроса: ще има ли път? Казваме: да, ще има. Моля Ви, уважаема госпожо Министър,

Всеки път, когато някое длъжностно лице посети Русе, журналистите го питат едно и също нещо, повтаряме една и съща мантра. Хората там ми казват: аз, ако бях депутат, ще отида и ще легна пред кабинета на министъра, докато този път не се случи. Това ли трябва да направим?!

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Зарков! За всички русенци, за всички хора, които са около трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, искам да кажа, че път магистрала Русе – Велико Търново ще има. Както хората от Северозападна България не вярваха и дълги години чакаха да има път от Видин до Ботевград с габарити на скоростен път и автомагистрала и на строителните дейности беше посрещнато едва ли не с недоверие – това започва или не започва като строителство, процедурите бавят процеса на стартиране на реалното строителство, но така, както сме стартирали скоростния път от Видин до Ботевград и както работим по автомагистрала „Хемус“, така ще направим и пътя от Русе до Велико Търново – за всички русенци и за хората, които пътуват в този участък. Благодаря Ви, уважаема госпожо Аврамова. Преминаваме към последния въпрос към Вас от народния представител Александър Мацурев относно готовността на държавата за снегопочистването на републиканската пътна мрежа в област Благоевград. Заповядайте, господин Мацурев, да развиете въпроса си. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моят въпрос, госпожо Министър, е относно готовността на държавата за снегопочистването на републиканската пътна мрежа в област Благоевград. С настъпването на зимния сезон темата за снегопочистването на пътищата от републиканската пътна мрежа отново става актуална. Като народен представител, избран от област Благоевград, считам, че е мое задължение да задам настоящия парламентарен въпрос въпрос за готовността на държавата за зимната поддръжка на тези пътни участъци, които се намират на територията на нашата област. Правя това и поради факта, че към мен са отправени подобни въпроси при срещите ми с граждани и с представители на бизнеса. Искам да Ви уверя, че този парламентарен въпрос е изготвен с отговорност и че област Благоевград е туристическа дестинация за ски туризъм и адекватното снегопочистване на пътищата има важно значение за туристите, за туристите, които пристигат от цял свят, за да получат качествена услуга. Искам да Ви задам следните въпроси: каква е готовността на държавата за зимното поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа, които са на територията на област Благоевград? Какви средства са предвидени за това? Какви действия са предприети за снегопочистването на републиканския път II-19, преминаващ през прохода „Предела“, и на републиканския път II-84, участъка между Банско и Юндола, които имат изключително важно значение като транспортни връзки в региона и водят към един от най големите български и световни курорти, а именно град Банско? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Мацурев. Имате думата за отговор, госпожо Аврамова. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Мацурев, въпросът, който задавате, е изключително актуален предвид настъпващия зимен сезон. Аз съм съгласна с Вас, че развитието на туристическите дестинации в страната е грижа на много държавни институции, тъй като създаването на условия за туризъм, спорт и достъп до културно културно историческите забележителности е отговорност, зависеща от редица фактори и управленски решения. Подкрепям и тезата Ви, че добрата подготовка и организация за зимно поддържане на републиканските пътища е от съществено значение не само за осигуряване на безопасното и аварийно движение, а че по този начин Министерството на регионалното развитие и благоустройството дава своя принос в подкрепа на туристическия бранш, за реализация на услугите, свързани със зимните спортове и отдиха за български и чуждестранни туристи. В подкрепа на горното Ви информирам, че представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ всяка година участват в подготвителни срещи, организирани от Министерството на туризма, в които се дискутират актуални за сезона теми, включително готовността на пътната инфраструктура, довеждаща до ски курортите. В началото на месец ноември тази година експерти от Областно пътно управление – Благоевград, се включиха в такава традиционна среща, проведена в Банско, на която ангажираните институции в туристическия бранш обсъдиха мерки за безпроблемното протичане на зимния сезон. Областно пътно управление – Благоевград, като териториален представител на Агенция „Пътна инфраструктура“ организира и контролира зимното поддържане на 716,5 км републикански пътища. На територията на областта са: 46,6 км от автомагистрала „Струма“, пътища първи клас – 74 км, втори клас – 152 км, трети клас – 417 км, пътни възли – 22 км, и отбивни площадки – 2,7 км. Зимното поддържане се осъществява от фирма изпълнител по договор за поддържане – превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации, а Агенция „Пътна инфраструктура“ има сключен договор от 14 юни юни 2019 г. с „Пътно поддържане“, област Благоевград от 2018 г. За сезон 2019 – 2020 г. на територията на област Благоевград са осигурени 100 броя машини, които са в добро състояние. Всички са снабдени с джипиес системи и с монтирани устройства за сигнализация за специален режим на движение. След въвеждане на зимното поддържане Областно пътно управление Благоевград, извърши проверка на пътно-поддържащата фирма, като установи наличието на следното количество инертни материали: 1780 тона сол, 10 тона пясък, химически материали за обработка на пътната настилка на републиканските пътища, 10 тона твърда фаза. Химическите материали не са в пълен обем, но пътно-поддържащата фирма продължава с регулярни доставки. Областно пътно управление – Благоевград, продължава да извършва периодични проверки. Проведено е обучение на всички служители на Областното пътно управление за реда за събиране и обработване на информация за състоянието на пътищата по време на зимното поддържане, както и времето, за което трябва да се предостави към дежурните служители. Въведени са денонощни дежурства на информационните звена по райони и опорни пунктове. Относно въпроса Ви – какви действия са предприети за снегопочистването, Ви представям следната информация: Път II-19, който започва от Симитли и стига до границата с Гърция, е в добро техническо състояние. Пътят е с първа степен на зимно поддържане, тоест има повишени изисквания за проходимост и дебелина на снежната покривка. В участъка между Разлог и Банско са поставени 200 м снегозащитни устройства, които да предпазват пътното платно от навявания и да улесняват снегопочистването. Районът се обслужва от четири опорни пункта. Тези пунктове Тези пунктове разполагат с 35 броя снегопочистващи машини, 505 тона сол и 2470 тона пясък. Проходът „Предела“ е пътна артерия с изключително голямо значение, тъй като чрез него се осъществява транспортният достъп до един от най-посещаваните курорти – Банско. Районът се обслужва от два опорни пункта, 14 броя снегопочистващи машини, 270 тона сол и 470 тона пясък. При обилен снеговалеж през прохода „Предела“ се ограничава тежкотоварният трафик – над 12 тона, за да може да бъде обработена настилката и да се осигури нормално движение. Път II-84, който започва от Пазарджишка област и завършва при Разлог, също е в добро техническо състояние. Районът се обслужва от опорен пункт „Баня“ и опорен пункт „Черна Места“. Пунктовете разполагат с 9 снегопочистващи машини, сол – 165 тона, и пясък – 730 тона. Републиканската пътна мрежа на територията на Благоевград е подготвена за зимни условия. Проверките на Областното пътно управление продължават и ще бъдат предприемани своевременни действия при констатиране на забава. Благодаря Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Желаете ли реплика? Не. Благодаря Ви, госпожо Аврамова, за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към последните два въпроса за днес, които са към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Първият е от народния представител Славчо Атанасов относно премахването на възлово инфраструктурно съоръжение в град Пловдив, известно като Бетонния мост. Заповядайте, АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! С настоящия въпрос искам да заостря вниманието Ви върху казуса около премахването на едно възлово инфраструктурно съоръжение в град Пловдив, известно сред пловдивчани като Бетонния мост. Има стартирала процедура, според която е избрана фирма, която да го събори. Това предизвиква сериозно напрежение сред жителите на Пловдив. Мостът е ключов във връзката между район „Южен“ и район „Централен“. Ако бъде премахнат, район „Южен“ ще бъде откъснат и блокиран от останалата част на града. Тази ситуация не е взета под внимание и не се отчита като обстоятелство, което ще създаде огромни трудности на пловдивските граждани. Запознавам Ви накратко с хронологията на проблема. Преди година за разглеждане в Общинския съвет бе внесено предложение, с което община Пловдив дава съгласие за Проекта на НКЖИ, който включва изграждането на високоскоростна железопътна линия, за чието изграждане е необходимо премахването на Бетонния мост. Като компенсация НКЖИ предлага и поема за своя сметка изграждането на пробив под Централна гара. След като възникна огромно брожение в града, предложението беше отложено за следващо заседание на Общинския съвет. На проведените срещи с Национална компания „Железопътна инфраструктура“ стана ясно, че Бетонният мост няма как да бъде запазен и това не е техен ангажимент. Не са техен ангажимент и развръзките на бъдещия пробив под Централна гара. Не е техен ангажимент и магистралният водопровод, стоящ на пътя на бъдещия пробив. Всичко това е бъдещ финансов ангажимент на община Пловдив.

Още един проблем ще възникне около изграждането на развръзките и разширенията пред и след пробива на евентуалния нов мост, защото ще се влезе в конфликт с концесионера на Централна гара Уважаеми господин Министър, въз основа на изложеното моите въпроси към Вас са следните: Ще бъде ли премахнат Бетонният мост – Пловдив, и каква ще бъде съдбата на район Южен след това? Второ, какви мерки ще предприемете, за да направите възможно запазването на това ключово за града съоръжение? Трето, ще поемете ли официален ангажимент пред пловдивчани за запазването на Бетонния мост? Благодаря Ви, господин Министър. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Атанасов. Имате думата за отговор,

в обхвата на Проекта „Развитие на железопътен възел – Пловдив“, финансиран със средствата от механизма на свързване на Европа и бенефициент Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“, се предвиждат дейности по модернизация на железен път, съоръжения и контактна мрежа и реализация на обект „Комуникационен пробив“ под жп ареала на Централна гара – Пловдив, свързващ булевард „Васил Априлов“ и булевард „Македония“.

който е съгласуван с Община Пловдив, и Проект за подробен устройствен план за комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на Централна гара – Пловдив, който е одобрен с решение на Общински съвет – Пловдив. пробив е изготвен от специалисти в областта на пътното и тунелното проектиране и е в съответствие с актуалния Общ устройствен план на град Пловдив, с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пловдив – 2014 г., както и с Общинския план за развитие на община Пловдив 2014 – 2020 г., в който за изграждане е заложен комуникационно-транспортен пробив като част от проектите, предвидени за реализация в посочения период. С оглед на необходимостта от двустранно сътрудничество при изграждане на жп възел Пловдив, и по-конкретно изграждането на обект

В Идейния проект е предвиден демонтаж на съществуващото съоръжение „Бетонов мост“, намиращо се на жп километри 155+642, поради недостатъчен габарит за изпълнение на реконструкцията на коловозното развитие и изграждането на новата контактна мрежа на гара Пловдив. При съществуващата ситуация контактната мрежа в зоната на съоръжението е прекъсната и всички електрически локомотиви преминават под моста с намалена скорост и свалени пантографи, с което се нарушава сигурността и спазването на графика за движение на влаковете, и не могат да се постигнат параметрите на Проекта. В изпълнението на дейностите по същия проект е стартирана обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“, по която предстои сключването на договор. инфраструктура“ е поет ангажимент по време на изпълнението на договора да се търси техническо решение, да се проектира и изгради ново съоръжение по оста на стария бетонов мост, с което да бъдат спазени изискванията за габарит на железния път и контактната мрежа, като бъдат изпълнени изискванията на националното законодателство и изискванията за оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура, които са съществени за изпълнението на Проекта. Всички проектни решения ще бъдат съобразени с интересите на обществеността на град Пловдив. Основната цел при изпълнението на Проекта е да се създаде комфорт на населението. страна на Община Пловдив е поет ангажимент в частта на общинските имоти да се изпълни Проектът за изграждане на подлез, свързващ улиците „Царевец“ и „Модър“, както и разширение на улица „Кукуш“ във времето преди прекъсване на автомобилния трафик през съществуващото съоръжение Бетонов мост.

Важно е да се отбележи, че с цел успешното изпълнение на обектите комуникационен пробив под жп реала на Централна гара – Пловдив, и многофункционална сграда с търговска част и общи, обслужващи Автогара

Реализацията на комуникационно-транспортния пробив под Централна жп гара ще реши един дългогодишен проблем на град Пловдив, като се намали времето за пътуване между северните и южните части на града, а като свързан ефект от това ще бъде намаляването на вредните емисии, отделяни при работата на двигателите на МПС в атмосферата. Цялостната реализация на Проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“ е от изключително важно значение за икономическото и социалното развитие на град Пловдив. Същият ще допринесе за модернизацията на съществуващата инфраструктура съгласно стандарти и транспортни политики. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Желязков. Заповядайте за реплика, господин Атанасов. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, изслушах много внимателно Вашия отговор и съм запознат много сериозно с всичко това, което казахте. Не само аз, а и голяма част от моите съграждани. Ще Ви кажа къде е проблемът. Проблемът е, че това е 103 хиляден квартал, самият аз съм израснал в този квартал, и бутането на Бетонния мост ще предизвика, бих казал, транспортен хаос, да не кажа силната дума – транспортна катастрофа в града. Няколко са причините.

а те са чак в другата част на квартала. Тоест не е квартал, а е един окръжен град. В момента, господин Министър, поради особеностите на района, улиците са тесни, имаме два подхода – единият е през Коматевски възел, другият е през надлез „Родопи“, но те са чак в другия край на квартала. И в момента, господин Министър, ако се запознаете и видите лично, сутрешните часове, когато хората отиват на работа, и в пиковия час, когато се връщат от работа, там стават ужасяващи задръствания. Бутането на Бетонния мост е третият подход към този квартал, но той е в другата част на квартала, след Бетонния мост живеят между 30 и 40 хиляди души. Вие представяте ли си, господин Министър, как тези хора след работа и сутрин, когато трябва да отидат на работа, ще трябва да минат през другите два подхода, които да ги изведат от квартала. Аз мога да Ви кажа, без да бъда емоционален, че тези хора ще трябва с хеликоптер да преминават, за да отидат на работа, или да се върнат от работа. Ето това е големият проблем. Има и още няколко, които са много сериозни за община Пловдив. Например Община Пловдив трябва да поеме финансирането на главния водопровод, който минава през пробива. Знаете, че това са десетки милиони.

А улиците, където трябва да бъде направено разширението, казвам за спецификата на квартала – там живеят македонски бежанци от едно време, са изключително тесни. Става въпрос за улица „Кукуш“ и за улица „Македония“. Предстоят сериозни отчуждителни процедури на цели имоти. Вие как си представяте това да стане? Там ще стане революция. С пробива, който се прави с европейски средства, ние на практика ще се задъним в улиците, които поемат този пробив. Много сериозно

да надстроим моста, тоест да го повдигнем. Това е единственото спасение. Иначе бутането на Бетонния мост, господин Министър, Ви гарантирам, че ще предизвика огромно социално напрежение в града. Благодаря Ви. Благодаря, господин Атанасов. Желаете ли думата за дуплика, господин Министър? Не. Благодаря. Преминаваме към последния за днес въпрос от народния представител Валентина Найденова относно задоволяване потребностите от железопътен транспорт на пътниците от Централна Северна България и по-специално в областите Ловеч, Габрово и Велико Търново. Заповядайте, госпожо Найденова, да развиете въпроса си. ВАЛЕНТИНА господин Председател. Уважаеми господин Министър, колеги! Всяка година от втората неделя на месец декември влиза в сила новият график за движение на влаковете, което създава известна несигурност в гражданите. Особено чувствителни на тази тема са ползващите железопътния транспорт в отдалечените жп гари, като например от градовете Троян, Габрово, Велико Търново и други по отношение на връзките им с други населени места. Повод за това са: свалени от график пътнически жп влакове без алтернативен автобусен транспорт; по-малък брой влакове в ограничени периоди от денонощието; продължителни престои във възлови гари; нови промени в графика за 2020 г. и други. Особено напрежение сред населението в трите горепосочени области създаде предложението за промяна часа на тръгване на бърз влак № 2615 по направление Централна жп гара София – Горна Оряховица – Варна и свързаното с това възможно влошаване на обслужването на пътниците. Моят въпрос към Вас, господин Министър, е следният: задоволени ли са и как потребностите от железопътен транспорт на пътниците от Централна Северна България, и по-специално в областите

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Найденова, във връзка с постъпилия от Вас въпрос относно планираното за 2020 г. транспортно обслужване на областите Ловеч, Велико Търново и Габрово с железопътен транспорт Ви уверявам, че ще гарантираме качествена услуга, отговаряща на обществената потребност от този вид транспорт чрез няколко основни подобрения в разписанията на влаковете за тези области, както следва: Участъкът Левски – Ловеч – Троян ще се обслужва от четири ежедневни пътнически влака във всяка посока. Понастоящем обедният, така наречен чифт пътнически влакове, се движи до град Троян само четири пъти седмично, а от 15-и този месец същият ще бъде ежедневен, което значително ще подобри обслужването на района. В участък Горна Оряховица – Царева ливада – Дъбово международният бърз влак № 465 ще заминава от гара Горна Оряховица в по-удобен час

Същият ще осъществява две нови ежедневни удобни връзки в гара Дъбово с бърз влак „Чайка“ за Сливен и Бургас, и в гара Стара Загора с бърз влак за Пловдив, респективно Пазарджик и Септември. По този начин ще се подобри обслужването на области Велико Търново и Габрово, като се дават възможности за по-удобни пътувания на по-дълги разстояния. По-ранното заминаване на бърз влак № 2615 София – Варна дава възможност за по-ранна и удобна връзка в гара Горна Оряховица за направленията Велико Търново, Дряново, Трявна и Плачковци, вместо в 20,25 ч. от гара Горна Оряховица, в 19,45 ч. В действителност се планира преустановяване на движението на един влак – крайградски пътнически влак № 40221 Габрово – Плачковци, заминаващ от начална гара в 22,00 ч. Същият генерира изключително слаб пътникопоток с общ обем между нула и двама превозени пътници за цялото разстояние от 33 км, от което става ясно каква е неговата ефективност и доколко населението ще бъде ощетено.

По-голям ще бъде и престоят между два влака във възел на гара Царева ливада от влак Горна Оряховица – Плачковци, заминаващ в 19,45 ч., до влака Царева ливада – Габрово, ще се чака 45 минути, вместо сегашните само 12 минути. Важно е да се отбележи, че тази връзка ще се използва среднодневно от трима души и увеличаването на престоя с 33 минути няма да ощети голям брой пътуващи. Предвид изложеното Ви уверявам, че „Пътнически превози“ се стреми да предоставя качествена превозна услуга и по-конкретно в цитираните по-горе области същата ще бъде значително подобрена. ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Желязков. Желаете ли думата за реплика? Заповядайте, госпожо Найденова. Уважаеми господин Министър, виждам, че сте направили твърде много, за да оптимизирате пътническия превоз в Централна

Знаете, че когато започне обсъждането на новите графици, тогава се канят всички представители на общините, които са засегнати, включително представители на областната администрация. Прави ми впечатление, че може би нямаше да се стигне до този въпрос, ако от последните срещи, които бяха проведени в Пловдив, в Горна Оряховица, в Габрово присъстваха действително всички общини, заинтересовани от това, и представители на областната администрация. За съжаление, в тези срещи такива представители не участваха в тези допълнителни уточнявания на графиците – нещо, което Ви споделям в личен план, това ме тревожи. Явно възниква някакъв проблем, който е извън Вашия приоритет, но мисля, че бихте могли да се замислите. Не говоря за комфорт, не говоря за новите мотриси, не говоря за това да бъдат климатизирани вагоните. Аз знам, че е трудно и в момента цялата тази реформа, за която сигурно ще продължим да говорим, е на Вашата глава,